Продължаваме пленарното заседание с дневния ред, който сме приели и изрично посочената като точка

Заповядайте, господин Кърджалиев. Позволете ми от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да Ви представя: „ДЕКЛАРАЦИЯ по повод насрочения на 14 февруари 2015 г. така наречен „Луков марш” С обичайната си чувствителност и непримиримост Парламентарната група на Движението за права и свободи категорично осъжда преклонението пред личности, свързани с фашистка идеология, а също мероприятия в тяхна чест, съпроводени с демонстрация на нацистка символика и своеобразен съвременен неонацизъм. Такова мероприятие според нас е така нареченият „Луков марш”, запланувано на 14 февруари 2015 г. в София. ДПС има последователна, ДПС има принципна позиция срещу всички форми и прояви на изразяване, насърчаване и оправдаване на расова, религиозна и етническа омраза, на ксенофобия и нетолерантност, включително такива, водещи до агресивен национализъм, етноцентризъм, дискриминация и враждебност към различията, в това число малцинства, преселници, имигранти и други. Смятаме, че споменатото планувано събитие с униформи, нацистки символи и запалени факли ще провокира прояви на омраза и противопоставяне между общности от хора в България, но също ще създаде негативен образ на държава, допускаща такива опасни предизвикателства за цивилизацията, върху която се основава съвременният свят. Нещо повече, това е поругаване на светлата памет на милионите жертви на Холокоста и войниците, загинали, за да освободят Европа от фашизма. Това е опит да се пренапише историята на Втората световна война в България, а също отричане на репресиите, на които са подлагани евреите при прилагане на антиевропейски закони. Всички тези твърдения Ви казваме с убедеността, че за съвременните проявления на крайния национализъм трябва да се пише и говори така, че да не остава никакво съмнение, че думата е с негативна конотация, а целите и действията на последователите му са недопустими и осъдителни в съвременния демократичен свят. Вече 12 години крайно десни формации почитат годишнината от смъртта на генерал Луков – водач на българските национални легиони, организация, имаща според историци изцяло оформен фашистки характер. От гледна точка на демократична държава, приела съвременните постижения на световната и европейска хуманна мисъл и съответно на тях правни норми, смятаме, че е неприемливо да се толерират такива демонстрации. световния правен мир има изрична резолюция на Общото събрание на ООН за борба с героизирането на нацизма. Според Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, Хартата на основните права на Европейския съюз, българската Конституция и Наказателния кодекс проповядването на фашистка, антисемитска проповядването на фашистка, антисемитска и друга ксенофобска и антидемократична идеология са дефинирани като тежки престъпления от общ характер. Секретариатът на Европейската мрежа срещу расизъм, в която членуват над 700 неправителствени организации от всички държави на Европейския съюз, всяка година остро протестира срещу споменатите прояви. Уважаеми дами и господа, крайно неприемлив, крайно кощунствен е и фактът, че този марш ще се проведе в навечерието на честването на 70 години от победата над фашизма. След тежките констатации на международната правозащитна организация „Амнести интернешънъл” от само преди четири дни, че в България, цитирам: „липсва адекватна практика в разследванията на слово и престъпление от омраза” и, че това, цитирам: „засилва страховете на преследваните общности, подронва доверието в държавните власти и забавя ефективните мерки за борба”, картината след Луков марш би станала още по-тягостна. Частично разгърналата се напоследък в обществото антиромска истерия и ксенофобска риторика не без участието и на представители на властта на фона на провежданото на 14 февруари 2015 г. мероприятие биха получили своеобразно легитимиране и/или мултиплициране. Това при всички случаи крие риск за обществото. Неведнъж сме подчертавали, че с унищожаването на хитлеризма от човечеството не са унищожени ксенофобията и омразата към различните. Заклеймяването на всички тези порочни идеологии има един и същ демократичен корен корен и ценности. Поради тези причини днес ние от Парламентарната група на Движението за права и свободи призоваваме всички демократични политически сили, институции, обществени организации, а също Българския парламент, включвам и цялото българско общество, да изразят категорично своята непримиримост и да се противопоставят на такъв тип антидемократични и нехуманни прояви. Апелираме към Столична община и кмета на София да се възползват от правомощията, дадени от закона, и да предприемат адекватни мерки за недопускане на такива прояви. Обратното би омаловажило усилията на общинските власти при провеждането на политика на толерантност и уважение към различията.

Уважаеми колеги, на основание чл. 42 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъдат допуснати в залата от Министерството на икономиката: Любен Петров – заместник-министър,

„Закон за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Моля да гласуваме заглавието на Закона.

който става § 32. Да очакваме, че до Великден ще свършим с гласуването на тези закони, с които променяме имената на министерствата. Трябва вероятно да се намери по-добра правна техника, защото ние гласуваме едно и също по стотици пъти.

По § 33 има предложение на народните представители Делян Добрев и Даниела Савеклиева.

параграфите от 34, който става 35, до 39, който става 40.

се заменят с „Министерството на икономиката”. 3. В § 1 от Допълнителните разпоредби думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „министърът на икономиката”.”

2. В чл. 6, т. 2: а) в текста преди буква „а” думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „министърът на енергетиката”; б) в буква „д” думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на енергетиката”.”

Моля, гласувайте, така както бяха докладвани, текстовете от § 47 до

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53. Има предложение на народните представители Добрев и Савеклиева.

на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „Министерството на енергетиката”, „министърът на енергетиката” и „министъра на енергетиката”. § 56. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр...) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката”, „министърът на икономиката и енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят

навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно с „Министерството на енергетиката”, „министърът на енергетиката” и „министъра на енергетиката”. § 58. Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр...) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно с „Министерството на енергетиката”, „министърът на енергетиката” и „министъра на енергетиката”.

Министерството на икономиката”, думите „Министерството на инвестиционното проектиране” се заличават, а думите „Министерството на регионалното развитие” се заменят с „Министерството на регионалното развитие и благоустройството”. 2. В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на енергетиката, министъра на икономиката”, а думите „министъра на инвестиционното проектиране” се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството”. 3. В чл. 10 думите „Министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министърът на енергетиката”. 4. В чл. 12, ал. 1, т. 4 думите „министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „министърът на енергетиката”.

бр...) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно с „Министерството на енергетиката”, „министърът на енергетиката”, „министъра на енергетиката”

се заменят съответно с „министъра на енергетиката”, „министърът на енергетиката” и „Министерството на енергетиката”. § 63. Процедурите по Закона за подземните богатства, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват от министъра на енергетиката.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Нека да гласуваме от § 53 до § 63, така както бяха докладвани от председателя на Комисията по икономическата политика. Режим на гласуване.

1, въздържали се няма. Параграф 64 е приет, а с това и Законопроектът за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

Нека председателят на Комисията да докладва.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи от 92 до 101: „§ 92. С влизането в сила на този закон заварените служебни правоотношения на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност”, осъществявали до влизането му в сила дейности по досегашния чл. 4, от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, както и дейност по разследване, преминават в служебни правоотношения на държавни служители в Министерството на вътрешните работи. (2) С

и дейност по разследване, преминават в трудови правоотношения на лица, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. (3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават в Министерството на вътрешните работи без срок за изпитване, освен служителите, които са със срок за изпитване. (4) Стажът, придобит по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” от служителите по ал. 1 и 2, се зачита за работа при един и същ орган по назначаване, съответно работодател, включително и при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията.

(3) Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон урежда отношенията във връзка с преобразуването на структурите по ал. 1, включително и финансовите отношения.

и действащи дела на оперативен отчет, водени до влизането му в сила във връзка с осъществяването на дейности по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13-20 и 23 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, както и на дейност по разследване. Останалите бази данни в агенцията, съдържащи информация относно тези дела, се унищожават незабавно. § 96. 10-дневен срок от влизането в сила на този закон неприключилите досъдебни производства, разследвани от разследващи агенти в Държавна агенция „Национална сигурност”, се изпращат на съответния наблюдаващ прокурор за възлагане на разследването на компетентен разследващ орган.

държавните служители по чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”; в) държавните служители по чл. 19е, ал. 1, т. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства.” 3. В чл. 35, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „а за МВР, Държавна агенция „Национална сигурност” и Държавна агенция „Технически операции” – до 1 на сто от планираните средства за работна заплата на държавните служители по чл. 9а, ал. 1,

има изречение, което гласи: тълкувам, че целите бази данни трябва да бъдат унищожени. Според мен замисълът е – информацията, която е останала в тези бази данни, свързана с тези дела, трябва да бъде унищожена, а не целите бази данни, които са останали в Агенцията.

бъде. Вместо „Останалите бази данни в Агенцията се унищожават незабавно“, да стане „Информацията относно тези дела, останала в базите данни на Агенцията, се унищожава“.

„Информацията относно тези дела, останала в базата данни в Агенцията, се унищожава незабавно“. Моля да гласуваме тази редакция в прочетеното прочетеното изречение на § 95 по предложение на господин Казак.

гласуваме съдържанието на параграфи от 92 до 101.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 107:

В чл. 16 се създава ал. 4: „(4) Когато специални разузнавателни средства се прилагат от Министерството на вътрешните работи (МВР), след получаване на писменото разрешение по чл. 15 главният секретар на МВР дава писмено разпореждане за прилагане на специалните разузнавателни средства.” средства.” 4. В чл. 17 думите „председателят на Държавна агенция „Технически операции” или писмено оправомощеният от него заместник-председател, съответно председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” или писмено оправомощеният от него заместник-председател” се заменят

чл. 18 ал. 1 се изменя така: „(1) В случаите на непосредствена опасност от извършване на тежко умишлено престъпление от изброените в чл. 3, ал. 1 или при заплаха за националната сигурност, специалните разузнавателни средства могат да се използват и без разрешение на органа по чл. 15 въз основа на разпореждане съответно на председателя на Държавна агенция „Технически операции”, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или главния секретар на МВР.” 6. В чл. 19 думата „съответно” се заличава и след думите „председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” или писмено оправомощеният от него заместник-председател” се добавя „или главният секретар на МВР.” 7. В

г) в ал. 5 думите „решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя” се заменят с „указ на президента на републиката по предложение на Министерския съвет”; д) алинея 6 се изменя така: „(6) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, в едномесечен срок от възникване на основанието Министерският съвет предлага на президента на републиката с указ да назначи нов председател, който довършва мандата.”

(2) За държавните служители по ал. 1, т. 1 се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи. (3) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния служител.

ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи за държавните служители по ал. 1, т. 1, условията и редът за тяхното изплащане се определят с акт на председателя. (6) Редът за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по ал. 1, т. 1 се определят с акт на председателя. председателя. (7) При осъществяване на правомощията си държавните служители в Държавна агенция „Технически операции” удостоверяват качеството си със служебна карта или служебен знак. Видът на служебната карта или служебния знак, условията и редът за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебни карти или служебни знаци, други карти и пропуски в Държавна агенция „Технически операции” се определят с инструкция на председателя на агенцията.” 9. В чл. 20 ал. 1 се изменя така: „(1) Специалните разузнавателни средства, извън тези по ал. 2, се осигуряват и прилагат единствено от: 1. Държавна агенция „Технически операции”; 2. специализирана дирекция „Технически операции” на Държавна агенция „Национална сигурност”; 3. Министерството на вътрешните работи – за специалните разузнавателни средства по чл. 10в.” 10. В чл. 30, ал. 3 думите „председателят на Държавна агенция „Технически операции” или писмено оправомощеният от него заместник-председател, съответно председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” или писмено оправомощеният от него заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” се заменят със „съответно

37: а) в ал. 1 думите „от председателя на Държавна агенция „Технически операции”, съответно от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” се заменят със „съответно от председателя на Държавна агенция „Технически операции”, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или от министъра на вътрешните работи. б) в ал. 2 думите „от председателя на Държавна агенция „Технически операции” или писмено оправомощен от него заместник-председател, съответно от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или писмено оправомощен от него заместник-председател” се заменят „съответно от председателя на Държавна агенция „Технически операции” или писмено оправомощен от него заместник-председател, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или писмено оправомощен от него заместник-председател или от министъра на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице”.

Благодаря, господин Атанасов. Предложението на Любомир Христов и останалите народни представители е прието. Има предложение от Атанас Мерджанов и група народни представители, което не е прието. Има ли изказвания? Господин Янков, заповядайте.

правото съгласно действащия закон Народното събрание да избира председателя на Държавна агенция „Технически операции”, който е с мандат. Правя предложение т. 7 в чл. 19в, както е изписана, да отпадне от текста, за да остане „Народното събрание избира председателя на Държавна агенция „Технически операции”

председателят на Държавна агенция „Технически операции” да бъде назначаван с указ на президента по предложение на Министерския съвет. Предлагам т. 7 да отпадне изцяло. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Председателят на Държавна агенция „Технически операции” по сега действащия Закон се назначава от Министерския съвет, не се избира от Народното събрание. Така че сте в грешка. Никакви правомощия не се отнемат. възстановява се балансиращата роля на президента, тоест освен Министерския съвет ще имаме обвързана компетентност и президентът с указ да участва в назначаването. Дуплика – заповядайте, господин Янков.

Първо, променят се изискванията за заеманата длъжност, второ, не мисля, че отново президентът трябва да има право указ, да има санкцията за назначаване на председател на Държавна агенция „Технически операции”. Поддържате предложението за отпадане, така ли? Добре. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване.

Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на предложението на господин Янков за отпадане на т. 7. Гласували

Разпоредбите на Закона за държавния служител се прилагат за държавните служители по чл. 19е, ал. 1, т. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства, чието служебно правоотношение е възникнало след 1 април 2015 г. г. § 104. За държавните служители в Държавна агенция „Технически операции”, заемащи длъжности за държавни служители по чл. 19е, ал. 1, т. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства, чиито служебни правоотношения не са прекратени към 1 април 2015 г.,

се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 52, т. 2 думите „разследващите агенти от Държавна агенция „Национална сигурност”, определени със заповед на председателя на агенцията” се заличават. 2. В чл. 71, ал. 4 думите „разследващ агент от Държавна агенция „Национална сигурност” се заличават. 3. В чл. 118, ал. 1, т. 3 думите „на Държавна агенция „Национална сигурност” се заличават.

б) в ал. 2 думата „съответно” се заличава, а след думите „председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” или писмено оправомощен от него заместник-председател” се добавя „или съответно главният секретар на Министерството на вътрешните работи.” 5. Член 194а се отменя. 6. В чл. 411в, ал. 2 думите „разследващите агенти, определени със заповед на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” се заличават.”

Параграф 107, съгласно доклада на Комисията, е приет. ДОКЛАДЧИК АТАНАС АТАНАСОВ: В § 47 се предлагат изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Има предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители, което е подкрепено от Комисията. Има предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители § 47 да отпадне, което Комисията не подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 108:

редактирания текст от Комисията за § 47 по вносител, който в доклада на Комисията става § 108. Моля, гласувайте текста на Комисията.

Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 109 със следното съдържание: „§ 109. В Кодекса за социално осигуряване

за българските лични документи в § 21 от Преходните и заключителни разпоредби думите „Главна дирекция „Гранична полиция” се заменят с „Дирекция „Миграция”.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Гласували

По § 49 по вносител има предложение от народния представител Любомир Христов и група народни представители, което е подкрепено от Комисията. Има предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители § 49 да отпадне, което Комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

В § 50 по вносител се предлага изменение в Закона за движение по пътищата. Има предложение от народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители § 50 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.

Предложение от народния представител Любомир Христов и група народни представители за създаване на § 50а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 113 със следното съдържание: „§ 113. В Закона за държавната финансова инспекция

В § 51 по вносител са предлагат изменения в Закона за електронните съобщения. Има предложение от народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители § 51 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 114: „§ 114. В Закона за електронните съобщения

Главна дирекция „Гранична полиция” и териториалните й звена, дирекция „Вътрешна сигурност”, Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;”.

В § 52 по вносител в Закона за защита на класифицираната информация се предлагат изменения. Има предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители, което Комисията подкрепя. Има предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители § 52 да отпадне. Комисията не подкрепя това предложение. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 115. „§ 115. В Закона за защита на класифицираната

За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този закон главният секретар и заместник-главният секретар на Министерството на вътрешните работи, членовете на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи и експертите и техническите сътрудници към него, административният секретар, служителите и кандидатите за служители на Специализирания отряд за борба с тероризма,

за сигурност и за обществен ред в Министерството на вътрешните работи се смятат за служители на дирекция „Вътрешна сигурност”. 2. В Приложение № 1 към чл. 25, Раздел

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Гласували

ал. 2: „(2) Доброволецът при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях има правомощията по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 5-7 от Закона за Министерството на вътрешните работи.”

по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на кметовете на общини се предоставя безвъзмездно радиочестотен ресурс от радиочестотния спектър за граждански нужди, за ползване от създадените доброволни формирования.” Няма. Моля да гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 116 със съответното му съдържание по доклада на Комисията.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 118. Няма. Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.

Има предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители – § 54 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 118. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители за създаване на § 54а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 119: „§ 119. В Закона за местните данъци и такси в чл. 51 ал. 2 се изменя така: „(2) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 119 нов, заедно със съдържанието по доклада.

заедно със съдържанието по доклада. Гласували 99 народни представители: за 81, против 11, въздържали се 7. Предложението на Комисията за създаване на § 119, заедно с неговото съдържание съгласно доклада на Комисията, е приет. В § 55 по вносител се предлагат изменения в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Има предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители – § 55 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.

Гласували 103 народни представители: за 83, против 9, въздържали се 11. Текстът на § 120, съгласно доклада на Комисията, е приет. Параграф 56 по вносител е за изменение в Закона за пазарите на финансови инструменти. Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители – § 56 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 121. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Гласували

Няма. Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нови параграфи от 123 до 125 включително, заедно със съдържанието им, съгласно доклада на Комисията. Гласували

Има постъпило предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители – § 59 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 127:

„Принудителните административни мерки се налагат със заповеди на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, директорите на главните дирекции „Национална полиция”, „Гранична полиция” и „Борба с организираната престъпност”, директорите на Столичната и областните дирекции, директора на дирекция „Миграция”, директорите на регионалните дирекции „Гранична полиция” на Министерството на вътрешните работи или на оправомощени от тях длъжностни лица.”; б)

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.

В срок един месец след влизане в сила на този закон заварените правоотношения на главния секретар на МВР, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” и председателя на Държавна агенция „Технически операции” се прекратяват. (2) В срока В срока по ал. 1 Министерският съвет предлага на президента на Републиката да издаде указ за назначаване на главен секретар на МВР, председател на Държавна агенция „Национална сигурност” и председател на Държавна агенция „Технически операции”.” Нали всичко това, което изчетохте, ще ми го дадете? Параграфът може да бъде 129, тъй като вече приехме § 128. Изказвания? Заповядайте,

Току-що беше предложен нов параграф, който в никакъв случай не е редакционен и слага край на цялата работа по Законопроекта. Тоест лъсва целта на цялото това упражнение. Нунев, можеше да го предложите в началото, за да не си играем вчера цял ден да приемаме този закон. Предложението на господин Нунев изцяло противоречи на Правилника и дейността на Народното събрание, противоречи на Закона за нормативните актове и заобикаля реда за приемане на закони. Това предложение не е обсъждано в Комисия, не е в Доклада и, господин Председател, моля да не го подлагате на гласуване. За съжаление всички виждаме, че се възстановяват практики от ерата Фидосова, което е жалко за това Народно събрание. Благодаря. (Шум и Други изказвания? Заповядайте, господин Казак. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, колегата Хамид Ви обърна внимание, че приемането на подобен параграф, формулиран в залата, който не е минал нито на първо, нито на второ четене, е в крещящо нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Аз силно се надявам, особено на вече опитни парламентаристи-юристи, които присъстват тук тук няколко мандата, няма да допуснат съзнателно подобно драстично нарушение на Правилника. Специално се обръщам към председателството! Неслучайно ние Ви обръщаме внимание на това, за да не никой не е повдигнал въпроса и така нататък. Въпросът е принципен. Подобни параграфи, цял нов параграф да се предлага в пленарната зала на етап второ гласуване от пленарна зала, без да е обсъден, без да е редакционна поправка към действащ текст, противоречи на Правилника и въобще, господин Председател, не трябва да се подлага на гласуване, като недопустим. Това е нашият апел – да се възползвате от правомощията на председателстващ, на председател на днешното заседание, и да не допуснете да се гласува подобно предложение, което нарушава Правилника. Благодаря. Заповядайте, господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Хамид – извинявам се, господин Казак, явно много искам и на господин Хамид да направя реплика. Репликата е в следния смисъл. Уважаеми колеги, това е транзитно правило. Това правило е на вярното място, в Преходните разпоредби. Това правило е конкретно. Тоест то решава конкретен въпрос и конкретен казус. То не е от типа на правна норма с общо действие за в бъдеще. бъдеще. Мисля, че нормата е на вярното си систематично място. Доколкото разбирам и от колеги, тя е била дебатирана и в комисиите. Също така смятам, че не следва да се абсолютизира правилото за двете четения, особено когато се касае за правила, които са в Преходните и заключителните разпоредби. Те изясняват приложението на конкретните норми в същината същината на закона. Вчера нямаше съществен дебат по материалните предпоставки за тези длъжности. Нямаше такъв дебат. Защо сега дебатът да се отнася до Преходните и заключителните разпоредби? Благодаря Ви.

текстове, тоест свързани с материалния закон, и Преходните и заключителните разпоредби. Правилникът борави със съвсем други термини. Той е категоричен, че на второ гласуване се допускат само предложения, постъпили от народни представители по реда на чл. 80,

в доклада на водещата комисия. Той не е направен писмено от нито един народен представител в указания срок, така че неговото предлагане в пленарната зала, понеже не е и редакционна поправка, тъй като нищо не редактира – това е ново предложение, което създава съвсем ново фактическо и правно положение, подобно предложение на този етап

Благодаря Ви, господин Председателю. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас и Ви приканвам да не допуснете гласуване по това неправомерно направено предложение за § 128. Всички тук присъстващи в залата пределно ясно съзнаваме,

когато властваше и действаше полицейщината, когато от силовото ведомство се разпореждаха действията на Парламентарната група на ГЕРБ.

Половин час почивка.